увага, я хочу повідомити, що щойно в 12 годин 15 хвилин в Апарат Верховної Ради надійшла телефонограма від Генерального прокурора України Голові Верховної Ради України, в якій зазначено, що у зв'язку з перебуванням у службовому відрядженні, хочу прибути до Верховної Ради для участі в пленарному засіданні про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності кримінальної відповідальності о 16:00. О 16:00. Колеги, я вам зачитав офіційний документ. Я, колеги, щойно зачитав офіційний документ, який надійшов в Апарат Верховної Ради. Давайте по хвилині обміняємося думками. Колеги, я прошу, увага в залі. Я прошу зараз по хвилині голів фракцій обмінятися думками. Будь ласка, по всіх фракціях. Артур Герасимов, будь ласка. Шановні колеги, сьогодні Верховна Рада прийняла рішення сьогодні перейти до розгляду зняття депутатської недоторканності. Можу одразу сказати, що фракція "Блоку Петра Порошенка" вчора на своєму засіданні прийняла таке рішення і буде підтримувати всі ці подання. Але на сьогодні в нас… повідомили про це Генеральному прокурору України і отримали інформацію, що він, як тільки буде в межах міста, він буде о 16:00 у нас, в Верховній Раді. Тому велике прохання, наразі до моменту появи Генерального прокурора, без якого ми не можемо розглядати ці подання у Верховній Раді перейти до розгляду порядку денного для того, щоб не убити ефективність парламенту. Дякую за увагу.

пропозиції щодо перенесення і розгляд всіх подань в четвер. Прикро, що тоді зала не об'єдналася з тим, щоб ми в четвер приділили повний день для розгляду всіх питань. І я вважаю, що "Самопоміч", яка разом з "Опоблоком" сьогодні дає нуль голосів за будь-які нормальні, позитивні рішення в цьому залі, ще раз підтверджує, що в цьому залі створилася об'єднана опозиція у складі "Самопоміч", "Батьківщина" і колишні регіонали в "Опоблоці". Ось вони, всі їхні намагання пригорнути увагу до політичних процесів для того, щоб відвернути увагу від проблеми сміття і того, що ця партія погрузла в цьому смітті на всю країну. Дякую.

Поэтому я поддерживаю своих коллег по парламенту и требую, чтобы немедленно были рассмотрены подання на депутатов, который так громко Генеральная прокуратура докладывала журналистам, а сегодня испугалась и не может прийти сюда и завершить свое начатое раньше преступление. Наступна… "Самопоміч" наступна, перепрошую. Олег Березюк. Єгор Соболєв, 1 хвилина,будь ласка. Потім – Радикальна партія.

В усіх цивілізованих державах прем'єр-міністри, не говорячи про генеральних прокурорів, які підзвітні і підконтрольні парламенту, в будь-якій цивілізованій державі негайно приходять на виклик парламенту. Генеральний прокурор прекрасно знав, що сьогодні вичерпується день, коли парламент має прийняти рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Дейдея. Генеральний прокурор знав, що він має особисто представити це Верховній Раді України. У мене прохання до всіх нас зобов'язати спікера парламенту негайно викликати Генерального прокурора для того, щоб він виконав свою роботу. Насправді всю роботу в цих розслідуваннях зробили детективи Антикорупційного бюро і прокурора Антикорупційної прокуратури, вимагається тільки одне – прийти і зачитати подання. Він готовий, він в матеріалі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі бачили, що Генеральний прокурор відповідав на запитання на Комітеті з Регламенту, не можна дозволяти йому знущатися над парламентом, знущатися над законом і затягувати ухвалення цього рішення. Знімаємо недоторканність, спокійно приймаємо закони з повагою від громадян. Дякую. Тільки не треба мене ні до чого зобов'язувати, я з трибуни Верховної Ради публічно викликав Генпрокурора у Верховну Раду України. Будь ласка, Радикальна партія, Олег Ляшко, потім "Батьківщина", Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці! Я вам розкажу чому немає Луценка. П'ять подань від Генерального прокурора на народних депутатів, по кожному – це мінімум півтори години, якщо о 16 годині розпочинається розгляд подань до 18-ї ми можемо пройти тільки одне, всі інші подання, які повинні бути розглянуті в семиденний термін не розглядаються і потім це підстава для скасування рішень Верховної Ради у Вищому адмінсуду. Неявка Генерального прокурора Луценка, незважаючи на весь його піар, як він тут бореться проти парламенту і проти депутатів, демонструє одне: Луценко не має чого сказати. Луценко обманює українців. Луценко розказує як він бореться, а прийти сюди доповісти сфальсифіковані справи в нього можливості немає. Ну і останнє. Луценко каже, що він у відрядженні. Я вам розкажу, в якому він відрядженні. До двох ночі він п'янствував, а зараз відсипається. Хай зроблять аналіз – аналіз вмісту алкоголю в крові і побачите, в якому він відрядженні. Від фракції "Батьківщина" буде виступати Сергій Соболєв, будь ласка, одна хвилина. Сергій Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги! Всі чудово розуміють, яка почалась гра, от переді мною депутат Мосійчук, я спеціально називаю його прізвище, тому що саме завдяки порушенню Регламенту Вищий адміністративний суд ухвалив відповідне рішення і ми не чуємо ні вибачень від Генеральної прокуратури, ні подань, які нам скільки обіцяли. Так ви або вибачайтесь і скажіть, що це фактично сфабриковані знімки і ніяких знімків не було, або робіть тоді відповідні дії згідно з законом. Друге. Для нас є другий принциповий момент, зараз пропустивши семиденний термін ми втягуємо в парламент судові суперечки і фактично, це є прямий злочин, на який штовхають Голову парламенту, тому що відповідати в суді буде Голова парламенту і фактично, він буде відповідати за пропущені терміни, тому зараз і негайно… Від групи "Відродження"? Ніхто. "Воля народу"? Ніхто. Була репліка був згаданий Ігор Мосійчук, одна хвилина для репліки. Потім я оголошу рішення. Шановний український народе! Шановні колеги! Фракція Радикальної партії і я переконаний, більшість українського парламенту вимагають негайного прибуття в парламент Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка і представлення подань, за які доведеться відповідати або йому, або тим, на кого вони вносяться, інакшого бути не може. В цій країні має діяти закон і закон один для всіх, а не вибірково, як це робить Генеральний прокурор, змішуючи праведне і перекладаючи з хворої голови на здорову. Відповідаючи на те, що казав колега, я готовий, і я хочу, щоб було внесено подання, і тоді покажу кіно я, тому що є нове кіно, є продовження – друга серія "кіно Шокіна". Все буде і все буде по закону! Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ми обмінялися думками, тепер прошу послухати мою позицію, колеги. Питання зняття депутатської недоторканності є надзвичайно чутливим і важливим питанням. Більш того, я без перебільшення скажу, це сьогодні питання номер один у порядку денному української держави, на яке чекає українське суспільство і по якому є запит всього суспільства. Нам як Верховній Раді надзвичайно важливо витримувати всі норми і процедури під час розгляду тих питань. Я без перебільшення скажу: є намагання Верховну Раду дискредитувати, але Верховна Рада по всіх питаннях швидко і ефективно давала відповідь. Так само, як і були рішення комітету, так само, як і була готовність до розгляду. Але разом з тим я хочу вам наголосити, що згідно Регламенту і згідно процедури ми не можемо без присутності Генерального прокурора розпочати розгляд питань, це може бути порушенням, яке потім буде скасоване у суді. І тому я хочу усіх повідомити, я як голова Верховної Ради України не маю права розпочати розгляд без присутності прокурора. В мене є пропозиція дочекатися прокурора, можливо, він прибуде швидше. І разом з тим, я буду пропонувати проголосувати за те, щоб ми продовжили наше засідання до розгляду як мінімум двох подань. Як мінімум по двох поданнях у нас є крайній термін. Я є прихильником того, щоб ми розглянули всі п'ять подань, я є прихильником того, щоб ми сьогодні це питання вирішили перед… (Шум у залі) … перед суспільством. Отже, колеги, я буду просити зал, щоб ми продовжили вечірнє засідання до розгляду усіх подань про зняття депутатської недоторканності.

Тому я дуже прошу, колеги, зараз усіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Це є відповідальне голосування. І я переконаний, що весь зал Верховної Ради проголосує за цю мою пропозицію, щоб ми з моменту прибуття Генерального прокурора почали розгляд питань про недоторканність і працювали поки усі подання, які є у Верховній Раді України, по яких є рішення регламентного комітету, поки ми не завершимо розгляд. Чи зрозуміла моя позиція є? Чи всіма вона підтримується, колеги? Тоді прошу зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. Будь ласка,

Я ставлю на голосування пропозицію, до речі, ми її повинні прийняти на ранковому, щоб вечірнє продовжити, щоб ми сьогодні продовжили засідання Верховної Ради України до розгляду п'яти подань, які є готові до розгляду на засіданні Верховної Ради України. Увага! Кожен голос, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За-233 Колеги, ми вийшли з цієї колізії, в яку ми попали. Отже, колеги, я сьогодні хочу налаштувати усіх, щоб усі зустрічі, які були призначені після 18:00, були відмінені. Я наголошую, що згідно процедури розгляд одного подання відбувається до півтори години. Я, звичайно, буду закликати усіх, щоб ми скорочували цей термін. Я буду закликати, щоб ми хоча би по годині проходили. Але все одно 5 годин від четвертої години – це може тривати до дев'ятої вечора. Зараз ми не можемо почати розгляд, друзі. Без присутності Генерального прокурора ми не можемо почати розгляд. Отже, я прошу, щоб усі зустрічі після 18 години були відмінені, щоб ми могли перейти до питань порядку денного. Наголошую ще раз: згідно процедури зараз я не маю… (Шум у залі) Чекаємо, коли прибуде.

Колеги, надійшла заява… Колеги, до мене надійшла заява від двох фракцій. Зараз, колеги, я я хочу вам ще раз повідомити просту зрозумілу річ. У нас є насичений порядок денний, який ми маємо розглядати, у нас є два варіанти: або ми або ми переходимо до розгляду інших питань… Тоді, колеги, в мене є заява від двох фракцій про оголошення перерви, і я пропоную оголосити реальну перерву. І зібратися в мене в кабінеті голів фракцій для обговорення… Тобто знову по фракціях, так, по хвилині? Тоді давайте по хвилині по фракціях ми обміняємося думками. Отже, колеги, я ще раз вам повідомлю, я ще раз… Я відставив заяву. Я ще раз пояснюю логіку. Я прошу всіх заспокоїтись, у нас є проста ситуація, ми не можемо почати розгляд без присутності Генерального прокурора. У нас є важливі питання в порядку денному. Давайте ще раз по хвилині обговоримо, але не з питаннями оцінок, а з пропозиціями як діяти? Якщо ми не домовимося, я тоді зберу голів фракцій, і ми будемо на нараді вирішувати, як нам діяти далі. Будь ласка, по хвилині. Артур Герасимов.

Верховній Раді буде Генеральний прокурор, ми будемо розглядати всі подання без перерв. Наступне питання, але хочу ще раз нагадати, в нас іде останній сесійний тиждень. І наостанок, наступним в порядку денному стоїть питання, дуже серйозне питання судової реформи в країні. І що я бачу? Що певні фракції блокують судову реформу і не хочуть її розглядати. В мене виникає тільки одне просте питання: вас задовольняє судова система часів Януковича? Тому пропозиція, Андрій Володимирович: наразі чітко продовжувати розгляд порядку, питань порядку денного до появи у Верховній Раді Генерального прокурора. Дякую. Шановні колеги, я вкотре всіх закликаю заспокоїтись, понизити градус напруги в цьому залі. І вкотре нагадую, що була ініціатива двох фракцій коаліції, які вчора прийняли рішення фракціями голосувати за всі подання, тому що депутати не повинні ховатися за недоторканністю. І було б цілком логічно, що фракції "Самопомочі", регіоналів з "кремлівського блоку" і "Батьківщини", які не голосують за нашу пропозицію в четвер розглядати всіх, роблять все, щоб колишнього одіозного міського голову Харкова Добкіна уникнути від процедури розгляду, тому що в четвер вони не прийдуть у зал. Натомість, якщо б ми всіх розглядали пакетом у четвер, ми могли б всі ґрунтовно задати питання Генеральному прокурору стосовно обґрунтування і тих подань, які робилися. Чому НАБУ врешті-решт захищає депутатів від коаліції, які купили квартири і зараз тут сидять в залі і паплюжать на всіх. Та в нас було дуже багато питань для того, щоб все суспільство могло побачити всю правду, яка твориться в цьому залі. Тому прошу вас ще раз… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. БУРБАК М.Ю. …для того, щоб не було збурення в цьому залі, для того, щоб не було блокування трибуни, цілком логічно було б врешті-решт проголосувати нашу постанову, стосовно розгляду всіх питань щодо позбавлення недоторканності всіх шести депутатів в четвер. Після того, завтра на регламентному комітеті буде розглядане подання щодо Добкіна. І тепер ми розуміємо, що робить "Самопоміч", вони одіозного регіонала хочуть відмазати. Все! Колеги, будь ласка, лаконічно. Добкін, "Опозиційний блок", репліку. Будь ласка. Це ваша хвилина. Дуже коротко. Добкін. І розмовляйте державною мовою, будь ласка.

На трибуні Журжій, включіть трибуну мікрофон. Шановні депутати і керівники фракцій "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка"! Ви всьому суспільству, всьому залу сьогодні зривали свої голоси і обіцяли, що ви за зняття депутатської недоторканності з людей, які звинувачуються. Ви так бігли знімати недоторканність, що аж вирішили перенести це питання, яке було заплановано розглядати сьогодні, на четвер, чим самим врятувати своїх колег і дати змогу не прийняти рішення по цим депутатам, депутатів ваших фракцій. Друзі, час обіцяти вийшов. Прийшов час виконувати! І тому Генеральний прокурор має бути тут негайно! І парламент має негайно зняти недоторканність з депутатів, по яким є звернення. Ще, шановні колеги. Ви так обіцяли зняти депутатську недоторканність, що ніяк не дійдете до розгляду законопроекту про зміни до Конституції. Немає часу. Ви бережете це на вибори, а треба знімати сьогодні. Ви так хочете зняти депутатську недоторканність… А.В. … що ви заблокували законопроект, який зареєстрований 5487, для якого не потрібно 300 голосів, потрібно 226. І процедура зняття депутатської недоторканності буде значно спрощена. А ті депутати, яким вона не потрібна, зможуть за власною ініціативою від неї відмовитись. І, пане Парубій, я звертаюсь до вас. Це ваша відповідальність, щоб цей законопроект з'явився в залі, бо ви це обіцяли. Знімаємо негайно прокурора! Колеги, я тільки одне прошу. Не займайтесь самопоїданням. І так багато хто хоче дискредитувати Верховну Раду України. Всі фракції в цьому парламенті прийняли рішення про те, що проголосують за зняття недоторканності. Я його поставив в період, передбачений законом. Ми проголосували, і я вдячний всім депутатам, для продовження нашої сесії. Зараз ми обговорюємо, чи нам працювати до моменту, поки не приїде Генпрокурор, чи провести додаткову нараду. Тому я прошу коротко завершити обмін думками і потім я оголошу своє рішення. Будь ласка, Олег Ляшко, одну хвилину. 13:06:41 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогоднішня поведінка Генерального прокурора Луценка зайвий раз підтверджує правоту позиції нашої команди, коли ми не голосували за призначення Луценка Генеральним прокурором, коли ми не змінювали закон, який би дав можливість Луценку стати Генеральним прокурором. Луценко на посаді Генерального прокурора зловживає своїми посадовими обов'язками, політизував роботу прокуратури, використовує органи прокуратури, як знаряддя політичної боротьби, піару і побудови власної політичної кар'єри! Замість захисту українців, захисту закону Луценко порушує закон і зловживає своїми повноваженнями. Саме тому фракція Радикальної партії підписалася за відставку Генерального прокурора Луценка, і сьогоднішнє подання Луценка на Лозового – це помста нашій команді за нашу принципову позицію. Ми вимагаємо Луценка негайно до зали парламенту. Дякую. І на цьому ми обговорення завершуємо. "Батьківщина", одна хвилина ще, і я оголошу своє рішення. Будь ласка. "Батьківщина", Сергій Соболєв. Шановні колеги, "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", де Генеральний прокурор? Де Генеральний прокурор? Шановний Голова Верховної Ради, де Генеральний прокурор, який зобов'язаний виконати свій конституційний обов'язок і доповісти по кожному окремо народному депутату? Те, що стосується нерозглянутого подання. Негайно збирайте комітет. Негайно. Запрошуйте Генерального прокурора і розглядайте останнє подання. Фракція "Батьківщина" визначилася. Ми будемо голосувати за всі подання, які вносить Генеральний прокурор. Будь ласка, зробіть конституційний обов'язок і дайте можливість зараз, тут виконати ті зобов'язання, які полягають… Отже, колеги, ми обмінялися… ми не можемо безкінечно вести обговорення. Ми маємо переходити до прийняття рішення, тому що всіх прошу уважно вислухати Голову Верховної Ради України. Увага! Наголошую, що Верховна Рада України швидко і ефективно відповідає на всі виклики, які стосуються зняття депутатської недоторканності. Ми діємо жорстко і виключно по діючій процедурі. Разом з тим хочу повідомити, що ми не можемо почати розгляд питань зняття недоторканності без присутності Генерального прокурора. Якщо він приїде швидше, ми зможемо розпочати цей розгляд швидше 4-ї години. Але без його присутності це буде справа справа (не кричіть, будь ласка, мені), яка може бути оскаржена в суді. Ми маємо 50 хвилин до перерви і маємо важливі питання. Я пропоную: а) скасувати перерву з 2 до 4 години. Це моя перша пропозиція. І я прошу підтримати. Друге. Я поставлю на голосування пропозицію переходу до розгляду питання про Конституційний Суд. Мені сказали кілька комітетів о 2-й годині і Бюджетний комітет, і кілька комітетів мають засідання о 2-й годині. Ми, на жаль, не зможемо це зробити. Колеги, увага! нас стоїть наступне питання – це питання Конституційного Суду. Хочу вам сказати, що в цьому питанні є велика кількість правок. Якщо ми в нього зайдемо, ми можемо мати досить складний період для обговорення. я прошу зараз перед тим, як поставити його на голосування, щоб ми обмінялись думками і голосуванням прийняли рішення, чи ми переходимо зараз до розгляду проекту Закону про Конституційного Суду України. Так, Руслан Князевич? Будь ласка, зараз я знову оголошую по хвилині обговорення і потім я поставлю на голосування пропозицію, рейтингове голосування, чи ми переходимо до розгляду питання про Конституційний Суд, щоб не поставити під ризик одну з базових наших реформ – судову реформу. Прошу, хвилину Руслану Князевичу. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, я розумію, що зараз дуже у всіх емоції зашкалюють. Але я просив би намагатись до того часу, поки ми перейдемо до питань дуже важливих, все ж таки сконцентруватися на неменше важливіших питаннях, а подекуди, можливо, ще більш важливіших для життя країни, зокрема йде мова про надзвичайно важливий законопроект, який стосується Закону про Конституційний Суд. Йде мова про створення нової фактично інституції на новій конституційній базі. Ви знаєте, що цей законопроект має тривали історію розглядів в сесійній залі, ми це вже в третій раз намагаємося підійти до того, щоб прийняти його в другому читанні і в цілому, на превеликий жаль дві попередні спроби були невдалими, дуже хочеться вірити, що сьогодні ми обов’язково це питання зможемо вирішити. Комітет як на мене зняв фактично всі дискусії довкола тих питань, які тривали в сесійній залі і стосуються безпосередньо питання Конституційного Суду. Є до кінця не вирішеним питання Уповноваженого з прав людини, способу голосування за призначення і звільнення, але це питання радше суміжне, а не стосується безпосереднього предмета. Тому ми просимо сьогодні Закінчили, так? Будь ласка, колеги, обмінюємося думками? По хвилині. Артур Герасимов, одна хвилина. Шановні колеги, ми вже неодноразово казали, що судова реформа є одною з ключових для нашої країни, ми маємо відновити справедливість в судах, ми маємо відновити справедливу ситуацію, коли інвестори, які створюють нові робочі місця в країні, мають отримувати чесні рішення в судах. Тому ми підтримуємо розгляд в ці хвилини законопроекту про Конституційний Суд, особливо приймаючи до уваги Інститут конституційної скарги, куди звичайні громадяни зможуть іти і звертатися д Конституційного Суду. І ще один момент, на котрий я хотів би звернути увагу. Тут пролунали від представників однієї з фракцій думки про те, що де є Генеральний прокурор і чому він наразі в ці конкретні хвилини не в залі. Але чому тоді керівник, точніше керівниця цієї фракції знаючи, що сьогодні будуть розглядатись настільки важливі питання в залі, я маю на увазі і судову реформу, і зняття недоторканності, є відсутньою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, "Народний фронт", Максим Бурбак. І я прошу усіх зайти в зал, приготуватись до голосування. давайте заспокоїмось і почнемо розглядати дуже важливі питання щодо реформи Конституційного Суду, також у нас сьогодні дуже важливі питання щодо розгляд змін до бюджету на цей рік. І ця фракція, яка потопила рідне місто у смітті, робить все, щоби люди не отримали такі потрібні субсидії. То можу вам сказати, що у мене як депутата мажоритарника з 204 виборчого округу є звернення 250 людей отримали платіжки за два місяці від обленерго без субсидій. Двокімнатна квартира в місті Ново-Дністровську 7 тисяч 500 гривень. Так ось ця фракція потопила рідне місто в смітті, годує всю Україну сміттям політичним і хоче зараз, щоб отримуючи субсидії не отримали належні кошти з державного бюджету – це є саботаж і зрив роботи коаліційного уряду. І ми як відповідальна політична сила зробимо все: перше – для того, щоб депутати не ховались за недоторканністю; а, по-друге, щоб наші громадяни змогли отримати соціальну допомогу від держави. Дякую. Дякую. Колеги, послухайте мене уважно, зараз я дам слово всім. Зараз стоїть ключове питання, чи ми зараз переходимо до розгляду інших питань? І, зокрема, я поставлю на голосування пропозицію перейти до розгляду законопроекту про Конституційний Суд. З того приводу я прошу висловлюватись, дві фракції сказали свою позицію, хто ще наполягає на виступі? І прошу зайти в зал, зараз буде голосування. Березюк, одна хвилина. Деякі керівники фракцій, такі не компетентні, що не знають, що люди не отримали субсидії через недолугість уряду. Через погану постанову, а не через рішення Верховної Ради і отримують субсидії через "Роттердам плюс", відмініть його, а потім розказуйте про інших. Шановні колеги, немає важливішого питання ніж довіра нації до своєї влади, до парламенту. Сьогодні цієї довіри немає, тому що парламент грає під дудку олігархів і ховається від власної відповідальності. Сьогодні не має сенсу голосувати жодного закону, бо цей закон не буде мати довіри в людей. В цих законах є недовіра людей, що не розвиває, а нищить державу. стояти і чекати Генерального прокурора, негайно викликати Генерального прокурора сюди, відміняти перерву і працювати… і працювати доти сьогодні, поки не буде знято відповідальність з кожного депутата, який цьому сьогодні підлягає. Дякую. Колеги, це по фракціях, по одній хвилині і зараз ми перейдемо до прийняття рішення. Дуже коротко, прошу завершити. Будь ласка, Ляшко, Соболєв дуже коротко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу нашим українцям пояснити, що відбувається в парламенті. Президент Порошенко намагається узурпувати владу в Україні, для цього йому треба підконтрольний парламент, вплив на судову гілку влади, на правоохоронні органи, на спецслужби. Кодекси і Закон про Конституційний Суд дає можливість Президенту Порошенку встановити монопольний вплив на судову гілку влади. Те сміття, яке вносить до парламенту Генпрокурор і не може появитися підтвердження того, що Президент Порошенко хоче зробити залежний дискредитований український парламент для того, щоб керувати ним в ручному режимі бо, коли буде знищено український парламент Президент Порошенко встановить диктатуру. Я попереджаю українців про небезпеку, коли Президент використовує органи прокуратури для дискредитації України і українського парламенту. Дякую. Заключний виступ і через хвилину буде голосування, Соболєв, через хвилину ми переходимо до голосування. Сергій Соболєв, "Батьківщина". Такого цинізму, коли дві фракції більшості завалили пропозиції Прем'єр-міністра Гройсмана щодо надання 11 мільярдів субсидій з 1 липня і не дали відповідні голоси, а тепер плачуть крокодиловими сльозами, що люди недоотримують субсидії ще не бачив жодний уряд і парламент світу. Саме тому, не ховайтесь за будь-якими законами зараз парламент ухвалив рішення – 223 голоси, почати розгляд процедури зняття недоторканності по кожному з народних п'яти депутатів по яких є подання, іншого варіанту в парламенту немає. Закон про Конституційний Суд не готов до розгляду, 500 поправок не розглядалось у комітеті і ми не маємо шансу їх розглянути зараз. Тому зараз єдине питання до якого ми повинні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, увага! Я ще раз хочу повідомити, що без Генерального прокурора ми не можемо перейти до розгляду. Це буде порушенням процедури, і потім будь-яке рішення може бути оскаржене в суді. Зараз я хочу вам повідомити, наступний у нас у порядку денному проект Закону про Конституційний Суд. Він справді має велику кількість правок. Голова комітету, напередодні засідання ми з ним провели консультації. Ми можемо увійти в його розгляд лишень за умови, якщо буде підтримана пропозиція голови комітету розглянути його за процедурою ad hoc без проходження правок. В інакшому випадку… В інакшому випадку ми зайдемо в розгляд, який може нас затягнути. Тому я ставлю цю пропозицію на розгляд парламенту. (Шум у залі) Не закон! Я ставлю пропозицію: хто за те, щоб перейти до розгляду питання про Конституційний Суд? Я прошу приготуватися до голосування. залі) Я не ставлю закон! Тому я ставлю рейтингове голосування… хто підтримує зараз, щоб ми перейшли до розгляду питання про Конституційний Суд за процедурою ad hoc? Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. Колеги, я ставлю пропозицію голови комітету на голосування. Прошу голосувати. За-165 Рішення не прийнято. За таких умов, пане голово, я думаю, ми не можемо переходити до розгляду, ми просто завалимо ще раз. Колеги, зараз я маю право або оголосити перерву або запропонувати залу будь-який інший законопроект поставити. Я цим правом скористаюсь.

У мене є пропозиція, щоб ми, колеги, розглянули ті питання, які зараз готові до розгляду і які мають загальну підтримку, бо я не бачу жодного сенсу втрачати час сесійний, який передбачений для нашої роботи. У нас, хочу наголосити, стоїть наступними: проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України – технічне питання. Чому його не розглянути, поясніть мені. В нас наступне стоїть питання про призначення дочасних виборів в районах. Чому його не призначити, колеги? Поки його нема, чому не розглянути? Колеги, я зараз поставлю кілька пропозицій на голосування, якщо не буде голосів – я оголошу перерву. Я прошу всіх ще раз почути логіку, ми маємо питання, по яких Верховна Рада України має приймати рішення. Перше з них – календарний план. Наступне з них – призначення позачергових виборів в ряді громад, які чекають нашого рішення. Я не розумію, чому вони мають бути заручниками нашого рішення. І тому я зараз поставлю на голосування пропозицію, щоб ми перейшли до розгляду цих питань. І я прошу, колеги, всіх приготуватися до голосування і прошу підтримати ці пропозиції. Отже, прошу зайняти робочі місця.

Отже, колеги, я ставлю пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду Постанови про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Всі фракції підтримували цю позицію про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України. Воно є у порядку денному, просто воно стоїть через два питання. Хто підтримує, щоб зараз ми перейшли до розгляду проекту Постанови про продовження роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, прошу проголосувати. прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

проект Постанови про призначення позачергових місцевих виборів. Колеги, це є ряд голосувань. Місцеві громади нічим не завинили перед політичними дискусіями в залі. Я прошу підтримати пропозицію, щоб зараз ми перейшли до проектів постанов про призначення позачергових місцевих виборів. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поставлю на голосування. Друзі, я вам пояснюю логіку. Ці вибори мають відбуватися у вересні місяці. Вони не можуть відбутися без рішення Верховної Ради України. Ми все одно маємо знайти 40 хвилин, щоб ці рішення проголосувати. Зараз в нас повний зал депутатів. Поясніть мені, чому ми зараз не можемо проголосувати ці постанови, поки немає Генпрокурора. Він не появиться від того, що ми їх не проголосуємо. Колеги, тому я ще раз: не може бути Верховна Рада України, її робота заручником будь-яких політичних ситуацій. Я тому ще раз прошу, колеги, підтримати цю пропозицію. І я зараз дам ще хвилину Ігорю Гузю, щоб Ігор Гузь обґрунтував це. Можливо, його слова переконають, бо він знає ситуацію на місцях і в громадах. Будь ласка, одна хвилина, Ігор Гузь. Шановні друзі, я хочу до вас всіх звернутися. В цьому рішенні є пропозиція про вибори в місті Луцьку. Це обласний центр. сталося, що в нас помер міський голова. І громада міста Луцька вимагає призначити вибори на 24 вересня. У нас є проблеми: міняються секретарі, є протиріччя. Місто не може бути без міського голови. Тому, шановні друзі, я звертаюсь до всіх фракцій: коаліція, опозиція – я прошу як житель Луцька, як людина, яка там живе, підтримати вибори в обласному центрі. Це 218 тисяч населення, на 24 вересня. Луцьк потребує легітимного керівника, міського голову. Я все розумію: Луценко, інші моменти. Будь ласка, проголосуйте! Дякую. Дякую, колеги. Це переконливі аргументи, я прошу їх дослухатись, колеги. Прошу підтримати, бо ми тим самим дискредитуємо Верховну Раду України, а не когось. Я прошу приготуватись до голосування. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб зараз ми перейшли до розгляду проектів постанов про призначення позачергових місцевих виборів. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Ну, 10 голосів. Колеги, 10 голосів. Не всі встигли. Я ще раз поставлю, тільки поясніть мені, чому ми зараз не можемо того розглянути? Хтось може навести хоч один реальний аргумент? Колеги, я прошу ще раз приготуватись до голосування, я ще раз поставлю цю пропозицію. Я не бачу жодних підстав, щоб ми місцеві громади зробили заручниками політичної ситуації. Я прошу зайняти робочі місця, колеги. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб ми перейшли до розгляду проектів постанов про призначення позачергових місцевих виборів. Я прошу всіх відповідально проголосувати. Не робіть заручниками місцеві громади від політичних дискусій у Верховній Раді України. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Хлопці, кожен голос має вагу. Займіть робочі місця. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо. За-193 Рішення не прийняте. І згідно положення Регламенту я як Голова Верховної Ради маю право оголосити перерву. я оголошую перерву для консультацій з головами фракцій і груп. І прошу голові фракцій і груп підійти до мене в кабінет на… Згідно закону я маю 15 хвилин. До 13:50 я оголошую перерву для консультацій з головами фракцій і груп. Прошу голів фракцій і груп зайти до мене в кабінет.

неправильним, що ми не проголосували за призначення позачергових виборів до місцевих рад. Мені видається, ніщо тому не перешкоджало. Але, на жаль, таким було рішення залу. І зараз вже є вичерпаний час ранкового засідання. І я хочу оголосити зараз, в 14:00, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І всіх закликаю о 16 годині дисципліновано прибути в зал Верховної Ради України. І я нагадую наше рішення,

до роботи в залі до тих пір, поки не буде розглянуто всі п'ять подань. О 16 годині всіх чекаю в залі для продовження нашої роботи. Дякую. Я прошу ще, колеги, але зараз, з другої до четвертої години, хочу повідомити, що в актовій залі Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності за адресою: Банкова, 6-8 відбудеться показ за участю творчої групи фільму "Червоний". Це гостросюжетна історична драма. І власне цей фільм зняти за підтримки Державного агентства України з питань кіно. я запрошую всіх, хто має намір, взяти участь в перегляді українського фільму, презентація якого зараз буде відбуватись на Банковій, 6-8 в Комітеті з питань культури і духовності. Дякую. О 16 годині запрошую всіх в зал. Дякую.